Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Riječ ima državna tajnica poštovana kolegica Snježana Bagić. Izvolite. gospodine predsjedavajući. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Samo ukratko o ovom Prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma koja zapravo predstavlja, mada je međunarodni dokument koji mi kopiramo u naše zakonodavstvo korak dalje na putu ka sprječavanju terorizma kako na unutarnjem planu tako i u međunarodnoj suradnji. Riječ je inače o konvenciji koju je Hrvatska potpisala 2005. godine. Do sada ju je potpisalo još 32 države, a ratificiralo ju je 7 država, te su ispunjeni time uvjeti propisani tom konvencijom za njeno stupanje na snagu. Svrha konvencije se nazire već iz njezinoga naziva. Dakle, to je povećanje napora države, država stranaka u sprječavanju terorizma. Pri tome se upravo ovom konvencijo utvrđuju i kaznena djela kao što su recimo javno poticanje na izvršenje terorističkog kaznenog djela, novačenje terorista, obuka terorista i drugo koja se kroz ovu konvenciju ili kroz nacionalno zakonodavstvo smatraju kaznenim djelima terorizma ili s njime vezanim kaznenim djelima tako da konvencija govori o pojedinim kaznenim djelima. One su u našem zakonodavstvu zapravo predstavljaju pomaganje, poticanje, suučesništvo i Ona inače nadopunjuje druge mnogostrane ili dvostrane ugovore koji primjerice Europsku konvenciju o izručenju, Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima i niz drugih međunarodnih dokumenata. Dakle, predstavlja jedan nastavak i kroz zakonodavstvo država, ne samo zemalja članica Europske unije, nego čini mi se svih zemalja u svijetu da se i na taj način bore protiv terorizma, odnosno stvarju mehanizme koji se u praksi trebaju primjenjivati kako bi se uspješno suzbijao terorizam. U našem zakonodavstvu već imamo kazneno djelo međunarodnog terorizma propisano člankom 169. i niz drugih kaznenih djela koja su usmjerena na sprječavanje terorizma kao što su udruživanje ili činjenje kaznenog djela međunarodnog terorizma, pripremanje toga dijela i slična kaznena djela u našem zakonodavstvu. Dakle, nadamo se ratifikacijom ove konvencije njenim postajanjem unutarnjeg zakonodavstva Republike Hrvatske time ćemo dodatno poslati jednu poruku i stvoriti još jedan dodatni mehanizam kojim ćemo se uspješno boriti protiv terorizma. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Riječ ima kolega Tomljanović u ime Odbora za pravosuđe. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 58. sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 30. kolovoza 2007. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da će se Republika Hrvatska potvrđivanjem Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma pridružiti zemljama koje se u okviru svog zakonodavstva nastoje uspješno suprotstaviti terorizmu. Bez rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskog saboru da donese Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma. Hvala lijepa poštovani kolega Tomljanović. U ime kluba otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a poštovani kolega Pleša. Izvolite kolega. **Pleša, Velimir (HDZ)** Hvala. Poštovani gospodine potpredsjendiče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Odmah na početku klub HDZ-a naravno podržat će potvrđivanje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, jer ta je konvencija sastavljena 2005. godine u Varšavi, je iste te godine, isti dan kad je bila i donesena 17. svibnja i od strane Hrvatske bila i potpisana. Do lipnja mjeseca ove godine konvenciju je ukupno potpisalo 32 države, od čega je 7 njih tu konvenciju i ratificiralo. I stoga su temeljem članka 23. konvencije ispunjene pretpostavke za stupanje na snagu navedene konvencije. Svrha konvencije je povećanje napora država u sprječavanju terorizma i njegovih negativnih učinaka na potpuno uživanje ljudskih prava posebice prava na život kako putem nacionalnih mjera, tako i putem međunarodne suradnje države stranaka te konvencije. Govoreći o terorizmu moramo ovdje spomenuti kako je terorizam kazneno djelo koje je teško spriječiti, odnosno suzbiti klasičnim načinima borbe protiv kriminala. Terorizam je dobio posebnu dimenziju nakon strašnih terorističkih napada 11. rujna 2001. godine na ciljeve u SAD-u. Premda se za sada ne mogu još uvijek sagledati sve posljedice terorističkog napada na SAD može se sa potpunom sigurnošću reći da će u povijesti 11. rujna 2001. ostati zabilježen kao prijelomni trenutak u razvoju međunarodnih odnosa. Jedna od reakcija Europske unije na terorističke napade 11. rujna svakako je i ova konvencija koju je kao što sam rekao Hrvatska potpisala 2005. godine. Za Hrvatsku kao zemlju koja nastoji postati punopravnom članicom Europske unije posebice je bitno pratiti aktivnosti Europske unije i njenih članica na području borbe protiv terorizma posebice razvoj i stvaranje efikasnog europskog kaznenog zakonodavstva. Države članice Europske unije shvatile su da same za sebe ne mogu se uspješno i efikasno nositi s prijetnjama terorizma, te su stoga odlučile stvoriti određena zajednička zakonska rješenja koja će pospješiti njihovu suradnju u borbi protiv terorizma.Potrebna je veća solidarnost među državama kako bi se razotkrilo, prokazalo, osudilo i spriječilo svako terorističko djelovanje. Terorizam je divlja i nehumana metoda koju treba u potpunosti odbaciti. Budući da terorizam ima međunarodno razgranatu mrežu potrebno je jedinstvo svih naroda kako bi se nadvladale sile mržnje i zla kako bi se izbjeglo da te sile ne zamijene pravni poredak, razborite pregovore i goleme napore za ostvarenje demokracije. Svako društvo treba ponajprije razborito proučiti uzroke terorizma. Potrebno je zakonima, odlukama, odgovarajućim sigurnosnim mjerama zaštiti život i prava nevinih osoba, legitimna prava demokratskih institucija i onemogućiti one koji ne žele ta prava poštivati. Zbog takve situacije te u cilju sprječavanja i borbe protiv terorizma na međunarodnoj razini klub HDZ-a suglasan je sa prijedlogom i potrebom potvrđivanja Konvencije. Potvrđivanjem Konvencije Republika Hrvatska iskazat će spremnost pridružiti se naporima međunarodne zajednice za sprječavanje i borbu protiv terorizma na međunarodnoj razini te osnažiti suradnju s državama strankama Konvencije u poduzimanju učinkovitih mjera radi sprječavanja terorizma. Također klub HDZ-a, zaključno, suglasan je i s time da se prijedlog donese po hitnom postupku, obzirom na prirodu postupka, potvrđivanja međunarodnih ugovora kojima država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da u fazi ovog postupka ne mogu se vršiti izmjene ili dopune teksta međunarodnog ugovora. Predlažemo također da se ovaj zakon prihvati po hitnom postupku objedinjujući prvo i drugo čitanje. Zahvaljujem. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala vama poštovani kolega. U ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovana kolegica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite kolegice. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Klub SDP-a također podupire ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, s Konačnim prijedlogom zakona. Napominjemo da je hrvatska pravna praksa oduvijek bila na tragu upravo suzbijanja terorističkih akata i to još u svojoj pravnoj povijesti još od 1970. godine uvažavajući Konvenciju o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova koja je potpisana u Haagu. Zatim Konvencija, to je iz 1970., zatim Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva koja je sklopljena u Montrealu, tzv. Montrealska konvencija. Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju kaznenih djela protiv osoba pod međunarodnom zaštitom, te Međunarodne konvencije protiv uzimanja talaca, itd. koje se sve ovdje i u ovom dodatku Prijedloga zakona uz obrazloženje navode. Napominjem također da nije dovoljno dakle samo usvojiti ovaj Zakon o potvrđivanju Konvencije, nego da je tu i jedan čitav niz obveza koje onda Hrvatska ima da u svom kaznenom zakonodavstvu čitav ovaj niz obveza kojim se ovom Konvencijom Hrvatskoj nameću. Naravno da Hrvatska već ima u svom kaznenom zakonodavstvu, upravo u toj posebnoj svojoj glavi razrađen i čitav niz ovih zakona koji tretiraju ovu materiju. Međutim, također evo u ime kluba SDP-a napominjemo da je još daleke 1957. godine Udruženje za kazneno pravo, mislim da je ovo važno napomenuti, radi inače ne samo pravne problematike nego inače našeg političkog stava glede terorističkih čina. koja su kasnije, udruga, odnosno udruženje za kazneno pravo iz 1957. godine koje je kasnije pretočeno u pojedine konvencije, a onda i u pojedine zakona mnogih zemalja, gotovo svih naprednih zemalja stala na stajalište da kaznena djela počinjena iz bilo kojeg političkog motiva kojima se stvara stanje terora ne mogu ni u kom slučaju biti tretirana kao politička kažnjiva djela nego ih treba tretirati kao što oni i jesu, stanja odnosno djela teroristički čin. Mislim da se to ponekad u našoj političkoj praksi zaboravlja gledajući o tome, polazeći od toga tko ih je učinio i prema komu su bila učinjena. Prema tome, takva kaznena djela nisu politička djela nego su djela, obična djela terora, tj. terorizma i kao takvih treba ih tretirati, a nisu oblik nekakve političke borbe, zavisno od toga tko je na vlasti, tko nije. Također iz, mi smatramo da su ovo ozbiljne stvari kojima ne treba manipulirati niti opravdavati donošenje nekih zakona strahom od nekakvih terorističkih čina. Napominjem ovdje i sada ovom prigodom u ime kluba SDP-a da smo mi donijeli Zakon o zabrani okupljanja, odnosno zabrani prosvjeda ovdje na našem Markovom trgu sve uz obrazloženje eto zbog straha od terorističkih čina. Tako je bilo obrazloženje. Napominjem također da se taj zakon nalazi pred Ustavnim sudom i čeka njegovu, njegov pravorijek na reakciju upravo kluba SDP-a. Također mi u SDP-u držimo da korijene terorizma treba sprječavati, da su to ozbiljne stvari, da se one nalaze čak i u gospodarstvu i da tu jednu razliku između bogatih i siromašnih koji smo eto i mi na tom tragu sasvim pogrešno treba suzbijati. Dakle uvažavajući ovaj prijedlog i cijeneći dakle ozbiljne namjere i ozbiljno pristupajući, dakle i ozbiljno shvaćajući ovu Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma u klubu SDP-a napominjemo da što prije, možda je sada već kasno za ovaj saziv ali treba prionuti i izmjenama Kaznenog zakona kako bi se ono adaptiralo i posve uvažilo Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma koju još jednom napominjem da klub SDP-a svesrdno podržava. Hvala. Hvala vama poštovana kolegice. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti završnu riječ? Ne. Zaključujem raspravu. I o ovoj točci dnevnog reda glasat ćemo kad se skupimo, uvjeti. Prelazimo na slijedeću točku dnevnog